osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 111 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 147 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

Kralj.Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz utvrđenog dnevnog

konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik Šesnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održane 28. i 29. decembra 2021. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 157, za – 155, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Sedamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 237 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, sa određenim dnevnom redom sadržanim u tom zahtevu.Za Sedamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu određen je sledećiD n e v n i r e d:1. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema;2. Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima;3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju;4. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju;.5. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca;6. Predlog odluke o razrešenju i Predlog odluke o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 192. stav 3. i 195, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o svim ovim tačkama dnevnog reda.Da li poslanik Aleksandar Martinović želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 162, za – 159, nije glasalo troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Prelazimo na rad po dnevnom redu.Želim redu.Želim samo pre početka rasprave da kažem da će danas danas biti održane dve sednice Narodne skupštine. Posebna sednica posvećena proglašenju promena Ustava i Ustavnog zakona će biti održana u 17.00 časova. Shodno tome, glasanje o ovim današnjim tačkama dnevnog reda i završetak ove sednice će biti u 16.00 bez uobičajene pauze između 14.00 i 15.00 časova.Saglasno 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Marija Aranđelović Jureša, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva, Tanja Vukićević, izborni član Državnog veća tužilaca i Aleksandar Malešević, sekretar državnog veća tužilaca.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile. da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članovima 192. stav 3, članom 195. i 201, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.Da li predlagač, odnosno predstavnici predlagača žele

reč?Prvo ima reč Marija Aranđelović Jureša, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva. Izvolite. **Marija dan.Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, pre svega želela bih da vam se zahvalim što ste izbor sudija stavili danas na dnevni red u zaista kratkom roku, što pretpostavljam da je zahtevalo određeni dodatni napor.Na osnovu člana 47. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 53/21 od 28. maja 2021. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. juna 2021. godine oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Vrbasu.Na oglas za izbor sudija za Osnovni sud u Vrbasu prijave je podnelo ukupno 28 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica. Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 13. maja 2021. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije Visokog saveta sudstva u postupku izbora sudija za Osnovni sud u Vrbasu. Stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata za Osnovni sud u Vrbasu utvrdio je na osnovu odredaba Zakona o sudijama i Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.Komisija Visokog saveta je izvršila proveru podnetih prijava kandidata za navedene sudove i utvrdila njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost. Dana, 27. septembra 2021. godine sproveden je isti za kandidate za sudije koji se prvi put biraju, a koji su podneli prijavu za izbor sudija u Osnovni sud u Vrbasu, kandidatima koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Osnovnom sudu, a koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji. Kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima se završna ocena na početnoj obuci, na Pravosudnoj akademiji u smislu člana 45 a) stav 3. Zakona o sudijama.Komisija sudijama.Komisija Visokog saveta sudstva je 9. decembra 2021. godine obavila i razgovor sa kandidatima za sudije koji se prvi put biraju i utvrdila je listu kandidata za Osnovni sud u Vrbasu, koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva. Kompletan materijal sa ispita Komisija Visokog saveta sudstva je dostavila Visokom savetu.U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je pribavio podatke i mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata. Podaci i mišljenja pribavljani su od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno Višeg suda.U skladu sa odredbom člana 50. stav 2. Zakona o sudijama, za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika, pribavljena je ocena rada na osnovu člana 13. alineja 3. Zakona o Visokom savetu sudstva, a u vezi sa članom 51. stav 1. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva na sednici održanoj dana 23. decembra 2021. godine utvrdio je Predlog odluke za izbor sudija i predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor tri kandidata za Osnovni sud u Vrbasu.Visoki Vrbasu.Visoki savet sudstva predlaže kandidata Danijelu Rackov, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Vrbasu, Danila Ostojića, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Novom Sadu i Milanu Petrović, korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Ova tri kandidata Visoki savet sudstva predlaže Narodnoj skupštini za izbor sudije za Osnovni sud u Vrbasu.Biografije ovih kandidata dobili ste u materijalu i ako ste saglasni ne bih čitala, mislim da nema potrebe da vas zadržavam, već sam vas zadržala dovoljno.Takođe, ako nije problem, prešla bih i na sledeću tačku dnevnog reda, to su konkursi koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS“ broj 53/21 od 28. maja 2021. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. juna 2021. godine kada je VSS na osnovu člana 47.na osnovu člana 47. Zakona o sudijama u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Mladenovcu.Takođe,

oglasio izbor sudija za Prvi osnovni sud u Beogradu i Drugi osnovni sud u Beogradu.Nakon sprovedene procedure oglašavanja, VSS je na sednici je na sednici održanoj dana 13. maja 2021. godine doneo odluku o obrazovanju Komisije VSS u postupku izbora sudija za Osnovni sud u Mladenovcu, a na sednici održanoj dana 15. septembra 2021. godine doneo je Odluku o obrazovanju Komisije VSS u postupku izbora sudija za Prvi osnovni sud u Beogradu i Drugi osnovni sud u Beogradu.Stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata za Osnovni sud u Mladenovcu, kao i Prvi osnovni sud u Beogradu i Drugi osnovni sud u Beogradu, VSS utvrdio je na osnovu odredaba Zakona o sudijama i pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put prvi put bira.Komisija VSS je izvršila proveru podnetih prijava kandidata za navedene sudove i utvrdila njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost. Na oglas za izbor sudija za Osnovni sud u Mladenovcu, prijave je podnelo ukupno 60 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica.Na oglas za izbor sudija za Prvi osnovni sud u Beogradu, prijave je podnelo ukupno 207 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica. Na oglas za izbor sudija za Drugi osnovni sud u Beogradu, prijave je podnelo ukupno 186 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica. Dakle, radi se o vrlo velikom broju kandidata.Dana, 27. septembra 2021. godine sproveden je ispit za kandidate za sudije koji se prvi put biraju, koji su podneli prijavu za izbor sudija u u Osnovni sud u Mladenovcu, a dana 30. novembra 2021. godine sproveden je ispit za kandidate za sudije koji se prvi put biraju, koji su podneli prijave za izbor sudija u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i Drugom osnovnom sudu u Beogradu.Kandidatima koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u osnovnom sudu, a koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, kao merilo stručnosti i osposobljenosti, imali smo završnu ocenu na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji u smislu člana 45. a) stav 3. Zakona o sudijama.Komisija sudijama.Komisija Visokog Saveta sudstva je obavila i razgovor sa ovim izuzetno velikim brojem kandidata za sudije koji se prvi put biraju i utvrdila je listu kandidata za svaki sud, koja je objavljena na internet stranici Visokog Saveta

Podaci i mišljenja pribavljeni su od organa i organizacija u kojima je kandidat radio, odnosno u kojima su kandidati radili u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda.U

osnovu člana 13. alineja 3. Zakona o Visokom Savetu sudstva, a u vezi sa članom 51. stav 1. Zakona o sudijama, o sudijama, VSS na sednici održanoj dana 20. januara 2022. godine utvrdio je Predlog odluke za izbor sudija i predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor 13 kandidata i to

Velibora Vojvodića, korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji; Bojanu Žeželj, sudijskog pomoćnika u Prvom osnovnom sudu u Beogradu; Bojanu Jokić, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu; Danku Komnenović, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu; Sonju Kusturić, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu; Sanju Raco, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu; Danila Simića, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Beogradu; Ivana Stankovića, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu; Mariju Sudarević Milanović, korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji i Milenu Ćeranić, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu.Lične i radne biografije ovih kandidata dostavljeni su Narodnoj skupštini i nalaze se u materijalu za sednicu. Tako da ako nemate ništa protiv ne bi ih dodatno čitala, a ako želite mogu.Za za kandidate koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Prvi osnovni sud u Beogradu VSS Narodnoj skupštini predlaže sledeće kandidate:

se tiče Osnovog suda u Mladenovcu za kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u Osnovni sud u Mladenovcu VSS Narodnoj skupštini predlaže Oliveru Mirčić, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Mladenovcu.Takođe biografije, lične i radne, ovih kandidata dostavljene su Narodnoj skupštini, pa ih ne bih sada detaljno čitala.Na čitala.Na kraju bih možda samo htela da napomenem da se na ove konkurse prijavio zaista veliki broj kandidata, naročito za oglas koji se odnosi na Prvi i Drugi osnovni sud u Beogradu. Sproveli smo celu konkursnu proceduru, dosta truda i rada smo u to uložili i zaista smo se trudili, mislim VSS se trudio da Narodnoj skupštini predloži najbolje kandidate.Molim narodne poslanike da u danu za glasanje, a to, koliko čujem, biće danas podrži predloge Visokog saveta sudstva. Hvala vam.

predlozi za izbor sudija i tužilaca. To je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao, sve kandidate koji su pred narodnim poslanicima. Ja se nadam da će Narodna skupština u danu za glasanje velikom većinom podržati sve predloge i u svoje lično ime im čestitam na tom izboru i nadam se da će posao obavljati predano i odgovorno.Ono što je svakako posle referenduma izvesno jeste da se u budućnosti više sudije neće birati ovde u Narodnoj skupštini i to je pokazatelj da je ova Vlada i ovaj saziv Narodne skupštine shvatio potrebu da damo dodatni korak ka garanciji tome da prosto sudstvo bude još nezavisnije, tužilaštvo još samostalnije i ostaće upisano u istoriji da smo sami sebi ograničili mandat u tom delu da bismo radi svih građana napravili jednu bolju, veću pravnu sigurnosti i da bismo dali dodatni impuls našem evropskom putu.To je ono što je svakako veoma važno. To jeste bio uslov u procesu pridruživanje EU i čini mi se da su posle referenduma, odnosno i u samoj toj referendumskoj kampanji pale maske i da se videlo da zapravo Evropa u Srbiji ima jedinog partnera u Aleksandru Vučiću i u SNS, naravno našim koalicionim partnerima, a da sa druge strane svi ovi iz opozicije koji se deklarativno zalažu za ulazak u EU su obični licemeri, rekao bih i lažovi koji su prosto predstavljali svoju politiku da jeste ulazak u EU, a zapravo su sve radili da referendum ne prođe i ovako jedno važno pitanje su svodili na jednu banalnu stvar kada je reč o izlasku građana na referendum. Oni su to predstavili da je izlazak za glasanje protiv i za Aleksandra Vučića.Možete da zamislite količinu neodgovornosti kada je reč o ljudima koji planiraju da opet dođu na vlast, da rade pretpostavljam sve ono što su radili i sa sramnom reformom pravosuđa iz 2009. godine kada su direktno političari određivali ko može a ko ne može da bude sudija, ko može a ko ne može da sudi i presuđuje i na taj način su pravili aboliciju za kasnija krivična dela koja su činili, kako nikada ne bi bili izvedeni pred lice pravde. To su radili i to su želeli da rade. Zato su i bili protiv reforme koju smo sproveli, protiv samog referenduma.Kažem opet da je to pokazatelj EU da zna u kome ima partnera u Srbiji. To je samo isključivo politika predsednika Aleksandra Vučića i SNS koja je učinila takav jedan napor da izvedemo građane da glasaju i da potvrdimo naš evropski put kroz referendum koji je bio pred nama.

mnogo puta elaborirali još u sistemu tri paritetne podele vlasti koju je Monteskje napravio još pre dva veka. Jeste napravljen sistem takav da jedna vlast kontroliše drugu i na taj način nadam se da ćemo kroz set pravosudnih zakona definisati da je za donošenje odluka odluka u VSS, odnosno kako će se zvati Visoki savet tužilaca, potrebna kvalifikovana većina. Nadam se da će to biti inkorporirano u konačni tekst zakona kada dođe na dnevni red zato što je važno da ne bude preglasavanja i da ne može da preglasava niko nikoga u tom savetu, već da se odluke donose u dogovoru. To je veoma važno da sačuvamo tu jednu jaku vezu između Narodne skupštine i visokih tela sudijskih i tužilačkih.Ono što na kraju želim da napomenem jeste da obzirom da se Skupština raspušta za nekoliko dana, mi smo imali jedan dobar, pošten, odgovoran odnos prema našim građanima u prethodnom periodu. Činjenica da smo imali najveći kumulativni rast u prethodne dve godine dovoljno govori za sebe, dovoljno govori o rezultatima Vlade, o rezultatima rada i ovog saziva Narodne skupštine. Mi sa tim rezultatima idemo pred naše građane, da ne tražimo podršku na nekim temama kao što su rušenje spomenika, premeštanje groblja Makiš itd. Mi idemo sa konkretnim stvarima. Imamo rezultate iza sebe. Imamo stotine kilometara izgrađenih autoputeva. autoputeva. Imamo najavu da želimo da izgradimo još toliko, da želimo da Srbiju načinimo boljim mestom za život da bi naša deca ostajala ovde, da ne bi tražili sreću pod tuđim suncem. To je ona poruka koju mi želimo pred izbore da uputimo našim građanima. Odgovorno izađite na izbore 3. aprila, olovkom treba da pobedimo one koji su pljačkali ovu državu, koji su devastirali ovu državu, koji i dalje najavljuju u svojim programima da nemaju ništa novo da ponude građanima Srbije osim pljačke, devastacije, uništavanja svega što je u ovoj državi danas i što predstavlja i personifikuje politiku predsednika Aleksandra Vučića.Sasvim sam siguran da će građani velikom većinom izaći na izbore i

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, pred vama je Predlog Državnog veća tužilaca za prvi izbor 29 zamenika javnih tužilaca u 17 osnovnih javnih tužilaštava u Srbiji.Shodno odredbama člana 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca je objavilo dva oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima i to 13. maja 2021. i 23. juna 2021. godine.Prijavilo se 205 kandidata i za sve prijavljene kandidate koji su ispunjavali zakonom propisane uslove za izbor za zamenika javnih tužilaca, sproveden je postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita, na na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca i to shodno odredbama člana 44. do 61. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca.Državno veće tužilaca na sednicama koje su održane 31. maja i 23. novembra 2021. godine, donelo je Odluku o obrazovanju ispitne komisije koja će sprovesti ispit, shodno odredbama Pravilnika o programu i načinu sprovođenje ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca.Ispitna tužioca.Ispitna komisija sprovela je ispit 24. juna i 30. novembra 2021. godine, shodno odredbama Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata, nakon čega su rezultati ispita objavljeni na internet prezentaciji Državnog veća tužilaca.Državno veće tužilaca na sednicama koje su održane 31. maja, 16. septembra i 23. novembra 2021. godine, takođe je donelo Odluku o obrazovanju komisija za obavljanje razgovora sa kandidatima, koji su konkurisali na mesta zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima.Obavljen je razgovor sa kandidatima koji su položili ispit za ocenu stručnosti i osposobljenosti i kandidatima koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji.Na sednici održanoj 25. januara 2022. godine, Državno veće tužilaca utvrdilo je rang liste kandidata za izbor zamenika javnih tužilaca i objavilo ih na internet prezentaciji Veća.U skladu sa odredbama člana 56. Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca, kandidati su imali pravo prigovora na rang listu, a na objavljenu rang listu nije bilo prigovora. Nakon usvajanja, Državno veće tužilaca je razmatralo konačne rang liste, kao i podatke o kandidatima na osnovu priložene prijave na oglas i podatke dokumentacije dostavljenu od strane kandidata i organima u kojima su kandidati radili ili rade.Imajući prvenstveno u vidu ocene kandidata, a potom i druge podatke kojima je Državno veće tužilaca raspolagalo, Veće je donelo Odluku o predlogu kandidata za prvi izbor za zamenike javnih tužioca i to zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predložena je Živković Biljana, tužilački pomoćnik o Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Milutinović Ziljkić Jelena, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Miljković Gligorijević Jelena, viši savetnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, Mrdović Aleksandra, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji.Za zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predložena je Simić Ivana, tužilački pomoćnik u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Stojanović Dejan, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za

Marković Nikola, tužilački pomoćnik u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici predložen je Karać Stevan, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Valjevu. Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani predložena je Sikimić Maja, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu predložena je Podovac Ranđelović Ivana, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu predložen je Dejanović Miloš, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu i Lekić Aleksandra, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu predloženi su Damjanović Olga, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Erić Dragan, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Kostovski Damir, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.Za

zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu predložen je Tipsarević Dušan, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu predložena je Ilić Maja, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.Za

Mitrović Ivana, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju predložena je Đurđević Đurđica, gradski pravobranilac grada Vranja.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu predložena je Marinković Cvetković Milena, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.Kako Narodna skupština na predlog Državnog veća tužilaca na osnovu člana 75. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu, bira za zamenika javnog tužioca lice koje se prvi put bira na ovu funkciju na period od tri godine, predlažem narodnim poslanicima da usvoje predlog Državnog veća tužilaca. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem.Prelazimo na predsednike, odnosno ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir.Izvolite. Hvala.Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici VSS i predstavnici Veća tužilaca, građanke i građani, pre nego što se osvrnem na temu izbora sudija i tužilaca, želim da se osvrnem na ovaj Zakon o železnici i ovom autentičnom tumačenju.Hoću da istaknem da smo mi u međuvremenu postali ili postajemo zemlja koja ima brze pruge i to je pruga Beograd-Novi Sad i dalje ka Budimpešti. To je nešto što svakako treba pozdraviti. To je veliki uspeh.Većina ljudi ima običaj da stvari podrazumeva, a ne tako davno imali smo situaciju da naši vozovi idu 10, 20 i 30 km na čas. Ubrzano se radi na rekonstrukciji pruge, a to govorim iz prostog razloga da pohvalim ministarstvo i da ih podstaknem na dalji rad i obnovu pruge Beograd-Bar koja je jako važna kraj naše zemlje, odakle dolazim, prvenstveno opštinu Prijepolje i opštinu Priboj.Jako je važno da se do kraja ta pruga rekonstruiše da bi naša poslovna zajednica i naši privrednici, ali i naši građani i građanke mogli više da koriste železnički saobraćaj koji je ubedljivo najjeftiniji i kada je u pitanju privreda, ali i kada smo u pitanju mi

mnogi pre nas o tome govorili, ali niko nije konkretno radio. Prvenstveno je na tome radio rahmetli predsednik muftija Zukorlić, ali i svi mi poslanici Stranke pravde i pomirenja. Hoću da kažem da smo u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade, delom delom kabineta koji radi na infrastrukturi, došli do saznanja da zaista ne postoji nijedan strateški dokument, eto kako se to radilo pre, koji definiše tu prugu. je jako važno da i građanke i građani u Novom Pazaru, da se taj deo pruge od Raške do Novog Pazara konačno uradi, ali i da se desi ta rekonstrukcija pruge od Kraljeva do Raške. Jednostavno, da bi imali potpuni razvoj privrede, neophodno je da imamo i tu vrstu saobraćaja jako efikasnu i da može naša roba da što brže, kao i sami putnici, dođe od tačke A do tačke B.Što se tiče ovog dela današnje rasprave, izbora sudija i tužilaca, Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka, i naš poslanički klub u danu za glasanje će podržati vaše predloge. Smatramo da su oni dobri i da su kolege iz resornog odbora detaljno sve to proučili. Mi smo iz dokumenata mogli da vidimo kvalitet kod kandidata.Međutim, hoću da iskoristim ovu priliku da podsetim da jedan od glavnih načela ove Vlade Republike Srbije jeste borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i da imamo permanentnu borbu. Želim i da čestitam i predsedniku države Aleksandru Vučiću, predsednici Vlade i ministarstvima, ali i nama narodnim poslanicima koji su usvajali i glasali za te zakone, da imamo kao rezultat te borbe razbijanje jedne organizovane kriminalne grupe, možda po surovosti najpoznatije, najpoznatije, a to je kriminalna grupa Veljka Belivuka. Njihove nečasne radnje i nedela su poznata građankama i građanima. Međutim, ono što mi očekujemo od sudija, od tužilaca, jeste da sve ono što započne policija da se to do kraja implementira, a ne da se samo završi na nekakvim predistražnim ili istražnim radnjama.Ono što posebno želim da istaknem, jeste da mi očekujemo tu dubinsku borbu protiv kriminala i korupcije i da se ona ne završava samo u Beogradu, već da imamo to i na rubnim delovima naše zemlje, u unutrašnjosti, periferiji itd.Kolega iz resornog odbora je govorio o referendumu. Ako pogledamo gde je referendum imao najveću podršku, gde je odziv građanki i građana bio najveći i gde su ljudi masovno glasali za, videćemo da su to sandžačke opštine, između ostalog i opština Sjenica. Zašto? Više puta i kolege iz Stranke pravde i pomirenja, narodni poslanici i ja osobno smo govorili o ubistvu rahmetli Edina Hamidovića u avgustu prošle godine na šetalištu, na korzou pred suprugom, decom i prolaznicima. Čovek koji je počinio to gnusno krivično delo nije uhapšen, nije postupak krenuo sa mrtve tačke.Želim da iskoristim vaše prisustvo da kažem da ne želimo mi da utičemo na rad pravosuđa. Pravosuđe i tužioci moraju da budu samostalni u svom radu, ali moraju da snose odgovornost i da podnose, ne Skupštini samo izveštaj za svoje rad, već prvenstveno javnosti, odnosno građankama i građanima.Znači, postupajući tužilac Radislav Filimonović, koji koji radi u Višem sudu u Novom Pazaru, očigledno je na nekom godišnjem odmoru, jer taj postupak tapka u mestu. Razumem i više puta sam ovde govorio - podržaćemo izbor sudija i tužilaca, treba nam više sudija i tužilaca da bi imali efikasnije pravosuđe, da bi imali efektnu borbu protiv kriminala i korupcije. Ali, znate, postoje određeni postupci koji su osetljiviji od nekih drugih, u političkom, etničkom i svakom drugom smislu.Znači, građanke i građani su bili zaista, i danas su potreseni, jer ne može da se pošalje poruka da neko nekog može da ubije na sred ulice i da on nekažnjeno išeta iz zemlje i da sad lagano radimo da se taj slučaj zaboravi.Takođe, više puta sam isticao, i danas hoću da istaknem, odgovornost načelnika policijske stanice Bojana Trnčića. Očekujem od nadležnih organa, od kojih sam dobio uveravanje da će dotični biti smenjen i da će biti procesuiran zbog jasnih dokaza o propustima u službi u kojoj je dotični radio.Nema organizovanog kriminala i korupcije bez podrške iznutra. Znači, koliko god da ste vi uspešan kriminalac, kolikog god da ste pametan i napravili neku grupu, dok vam neko iznutra ne da podršku ne možete vi tako biti efikasni, pametni, itd, pa da sve te moguće istrage, zamke i razne policijske akcije vešto nekom svojom mudrošću možete da preskočite.To je i u slučaju kriminalne grupe zemunskog klana i surčinskog klana i Veljka Belivuka i kriminalaca 90-ih, pokazalo se da imamo trule jabuke u sistemu koje im daju informacije, daju značke, daju radio stanice gde oni mogu da budu uvek korak ispred zakona. E, to ne smemo da dozvolimo i zato ćemo glasati za izbor novih sudija i tužilaca, a i to je problem kada govorimo o ovoj lokalnoj zajednici u Sjenici. Ne može tamo neki čovek kodnog imena Budo da sa svojom značkom maše i vrši zloupotrebe, utiče na sprovođenje zakona da pokuša da zataška određena kriminalna dela ili neke zločine kao što je ovo ubistvo.Zato vas molim, apelujem i tražim da se prvenstveno i posebno stavi akcenat i izvrši profesionalni pritisak da imamo epilog ovog slučaja.Takođe, podsetiću vas da građanke i građani u Novom Pazaru i Sandžaku traže da se posebno obrati pažnja na slučajeve Ernad Bakan, Skarep i Mavrić.Zbog građanki i građana u Sandžaku i Novom Pazaru hoću da kažem da više ove slučajeve skoro da niko ne spominje, osim poslanika Stranke pravde i pomirenja, a jedno vreme se čak i protestovalo i blokirale se ulice. Zašto? Zato što mi to ne radimo zbog političkih poena, mi to radimo zbog istine, potpuno uvažavajući bol ovih ljudi. Ne želimo mi nikakve, ne daj Bože, političke poene. Naprosto, tražimo od vas da se utvrde sve okolnosti i da se utvrdi istina.Ovaj Ernad Bakan je stradao na pešačkom prelazu, ulica Cara Dušana u Zemunu. Znači, brojni politički akteri pokušavaju da nacionalnost žrtve i izvršioca krivičnog dela zloupotrebe u svojoj političkoj borbi. Mi to ne smemo da dozvolimo. Pred sudom moraju svi da budu isti. Ono što očekujem jeste da napokon krene ovaj postupak, a da se izvrši u skladu sa zahtevima da se utvrde okolnosti u slučaju Skarep i Mavrić, da li je bilo nekih montiranih slučajeva, da li su imali neka nova veštačenja koja su dala neki novi uvid na izvršenje tog dela, da li su ti ljudi krivi ili nisu krivi. Ono što mi ne smemo da dozvolimo, jeste da se nesreće ove tri porodice zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe.Ono što posebno moramo da obratimo pažnju, jeste da smo imali slučaj, ovde smo govorili, da smo imali savetnika u jednom ministarstvu koji je optužen za kidnapovanje jednog direktora škole u Sjenici. Našom akcijom ovde u parlamentu taj čovek više ne radi u ministarstvu, ali imamo druge ljude iz Sjenice na visokim pozicijama u Vladi i ne smemo dozvoliti da ti ljudi svoj položaj koriste da bi uticali na zbivanja ili davali u lokalnoj politici ili davali nekom logističku podršku.Što Republičke izborne komisije, hoću da kažem da je jako važno što će i van parlamentarne stranke imati svoje predstavnike. Zašto? Imali smo izbore 2020. godine i, po meni, potpuno je legitimno da da politički subjekti učestvuju na izborima ili da bojkotuju izbore. To je vaše demokratsko pravo. Neke političke stranke su učestvovale, pa su ušle u parlament, neke su učestvovale i nisu dobile podršku građana, a neki su se naprosto odlučili da bojkotuju.Međutim, jako je važno da se izbije svaki svaki argument svim političkim subjektima da bi bojkotovali izbore. Jako je važno što ćemo po prvi put imati vanparlamentarne stranke i Republičkoj izbornoj komisiji,

stranka je učestvovala u dijalogu između vlasti i opozicije i smatramo da dijalog, razgovor nema alternativu.

vrlo često smo govorili, a posebno rahmetli predsednik muftija Zukorlić, o nepravdama, o nepravdi prema islamskoj zajednici, o nepravdi prema internacionalnom univerzitetu, o povraćaju vakufske imovine islamskoj zajednici itd.Hoću da kažem da mi ne živimo u idealnom društvu, ali da smo pronašli partnere i da većina tih nepravdi koje su produkt režima do 2012. godine je ispravljena, da smo pronašli partnere s kojima možemo da razgovaramo, da se dogovaramo, a možda i oko nekih stvari oko kojih se ne slažemo da civilizovano razmenjujemo argumente.Građanke i građani u Novom Pazaru i Sandžaku nikada ne smeju da zaborave da je 2010. godine Boris Tadić poslao žandarmeriju da se obračunava sa imamima islamske zajednice. Umesto da razgovara, umesto da pruži ruku pomirenja, umesto kroz dijalog da rešava otvorena pitanja, on nam je slao žandarmeriju. Kada god dođu bilo kakvi izbori, i ovi sada i neki naredni, treba da jasno i glasno pogledamo šta je ko radio i šta su rezultati politike i moje stranke i drugih stranaka.Ono što sa ponosom hoću da istaknem jeste da će Novi Pazar i Tutin ove godine dobiti gasovod, da će za godinu i po dana Prijepolje, Priboj i Nova Varoš dobiti gasovod i da počinje izgradnja auto-puta koji će i deo zemlje odakle ja dolazim, znači, sandžačke opštine, spojiti auto-put Miloš Veliki i da ćemo na taj način stvoriti preduslove za dolazak velikih investitora. Nema dolaska velikih investitora bez gasovoda, bez auto-puta, bez dobre železničke infrastrukture. Mislim

nama se danas, između ostalog, na dnevnom redu nalazi i tačka o Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koje je podnelo Državno veće tužilaca, na osnovu ranije proglašenog konkursa za izbor zamenika javnog tužioca za područje Osnovnog tužilaštva u Vranju, tužilaštvo koje pokriva i područje Osnovnog suda u Bujanovcu, a samim tim i teritoriju opštine Preševo, opština sa većinskim albanskim stanovništvom.Predloženi kandidat je izabran iz redova deset kandidata koji su se prijavili na taj konkurs, barem na osnovu rang-liste, a koji su u prethodnom postupku ocenjeni sa ocenom „pet“, odnosno „četiri“. U tih deset prijavljenih kandidata bilo je i dvoje kandidata iz redova albanske nacionalne zajednice, jedan je ocenjen ocenom „pet“, dok je drugi ocenjen ocenom „četiri“.Izbor ovog kandidata je posledica odlaska u penziju dvoje zamenika javnih tužilaca iz Osnovnog tužilaštva u Vranju, jedinice u Bujanovcu, a koji su bili pripadnici albanske nacionalne zajednice, koji su penzionisani prošle 2021. godine. Dakle, to tužilaštvo je ostalo bez ijednog jedinog zamenika tužioca iz redova albanske nacionalne zajednice.Mislim da su bili ispunjeni svi kriterijumi da Državno veće tužilaca za kandidata za zamenika OJT-a predloži jednog od kandidata albanske nacionalne pripadnosti, obzirom da su oba ispunila zahtevane kriterijume. Međutim, u svom predlogu Državno veće tužilaca se opredelilo za kandidatkinju iz Vranja, koja verujem ne zna albanski jezik, a koja će verovatno biti zadužena da pokriva radna mesta koja su do sada već izvršavali zamenici OJT-a iz redova albanske nacionalne zajednice. Ovakvim predlogom smatram da je Državno veće tužilaca diskriminisalo dvojicu kandidata albanske zajednice.Član 27. Ustava Republike Srbije zabranjuje diskriminaciju. On kaže da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki, da je zabranjen svaki vid diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti i drugo.Član 77. Ustava Republike Srbije, koji izričito predviđa da su pripadnici nacionalnih manjina ravnopravni u vođenju javnih poslova, kaže da pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave vodi se računa i o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.Ali pored ovoga, mislim da je najdrastičnije povređena odredba člana 60. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca koja naglašava, citiraću celu odredbu, odnosi se na posebna pravila odlučivanja, član 60. „Pre donošenja odluke o izboru, odnosno predlaganju kandidata za zamenika javnog tužioca u javnim tužilaštvima na području lokalnih samouprava u kojima je u službenoj upotrebi jezik ili pismo nacionalne manjine, veće pribavlja podatke o nacionalnom sastavu stanovništva lokalnih samouprava, kao i o nacionalnom sastavu nosilaca javnotužilačke funkcije u tom tužilaštvu. Ukoliko nacionalni sastav nosilaca javnotužilačke funkcije nije srazmeran nacionalnom sastavu stanovništva, a nije, na području nadležnosti javnog tužilaštva veće će po pravilu izabrati, odnosno predložiti kandidata one nacionalne pripadnosti čiji bi izbor, odnosno predlaganje doprinelo srazmernosti nacionalnog sastava, i to najviše rangiranog kandidata te nacionalne pripadnosti, ukoliko njegova ocena, odnosno broj bodova nisu ispod 90% ocene, odnosno broja bodova prvorangiranog kandidata. Posebna pravila o odlučivanja iz stava 2. ovog člana primenjivaće se u odnosu na one kandidate koji su se u konkursnoj dokumentaciji izjasnili o svojoj nacionalnoj pripadnosti i dali saglasnost veću za primenu posebnih pravila.“Kao što sam obavešten, oba kandidata su u aplikaciji na konkursu napisala i svoje etničko, odnosno nacionalno poreklo.Dakle, kako nisu ispoštovane navedene odredbe Ustava, odnosno ključna odredba Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, predlažem da se ova tačka povuče sa dnevnog reda i da Državno veće tužilaca još jednom razmotri ili da Narodna skupština ne da saglasnost na ovaj deo. Hvala.

mi današnjom sednicom najverovatnije zaokružujemo rad ovog saziva parlamenta i stiče se utisak da je u nekom proteklom periodu za ovih godinu dana akcenat stavljen na jačanje institucija i uopšte na njihovu nezavisnost u radu, na funkcionalnost i na kraju njihovo pravno uobličavanje i regulisanje. Uloga parlamenta se u različitim zemljama različito i tretira, odnosno razlikuju se parlamenti u zemljama u okruženju, ali svaka od njih ima zajednički cilj, a to je da je pravi izazov za svaki od tih parlamenata da promene svoj stav u pogledu i medija i javnosti i izvršne vlasti, ali i međunarodnih organizacija, što jeste bio i rezultat rada ovog parlamenta.Složićete se sa mnom da stub svake države čine njene institucije i od stepena poverenja koje građani imaju u te institucije zavisiće i direktno sama uspešnost funkcionisanja jedne države. U mesecima koje imamo iza sebe mi smo zaista imali jedan veoma kompleksan rad, imali smo veliki broj javnih slušanja na kojima smo mogli čuti brojne sugestije i primedbe, zatim usvojen je veliki broj i te kako značajnih zakona i u oblasti finansija i u oblasti zaštite životne sredine, Zakon o Zaštitniku građana itd. i može se reći da je svaki od ovih ali i postupaka parlamenta u prethodnom periodu imao pre svega za cilj jačanje poverenja građana u institucije, pre svega u instituciju parlamenta.Sada je već izvesno da ćemo u popodnevnom delu zasedanja pristupiti proglašenju Akta o promeni Ustava i Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava i ovo je poslednji put da Skupština odlučuje o sudijama koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Mi smo imali ustavne promene čija je namera, odnosno intencija, i bila da se izbor sudija izmesti iz ingerencija zakonodavne vlasti ili uticaja bilo koje druge vrste i mislim da smo u tome uspeli, a vreme će pokazati da li je to bila dobra odluka ili ne. Ja mislim da jeste.Vi znate da nas u narednom periodu usled izmena Ustava očekuje potpuno drugačiji pristup i princip izbora sudija i tužioca i u čitavom ovom procesu mislim da Visoki savet sudstva mora imati, odnosno ima i te kako značajnu ulogu, a sad ću pokušati da obrazložim i zašto to kažem.Pre svega, on mora pružiti jednu snažnu podršku integritetu i sudija ali i samih sudova i mislim da bi možda trebalo pružiti malo jaču reakciju na pritiske koji se svakodnevno javljaju i na sudijski rad ali i na sudije uopšte. Tu mislim i na medijske pritiske. To bi za rezultat imalo činjenicu da Visoki savet sudstva u potpunosti svojim delovanjem i svojim aktima i svojim aktima preuzima ali i ispunjava svoju ulogu jednog nezavisnog i samostalnog organa koji u potpunosti obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudija i sudijskih funkcija.Sa druge strane, percepcija korisnika sistema pravosuđa nije na najboljem nivou, ali nije ni nezadovoljavajuća. Prema jednoj anketi koja je sprovedena od strane organizacije civilnog društva, nešto više od polovine anketiranih građana smatra da je integritet sudija na visokom nivou. Od toga čak 85% njih misli da sudije zaista vrše poziv na zadovoljavajući način. Ukoliko regionalno posmatramo tu situaciju, najpovoljnija je u Vojvodini, a najmanje povoljna na jugu Srbije.Iako na prvi pogled deluje da je relativno lako napraviti i negativne segmente u pogledu samog pravosuđa, ja bih rekla da možda to i nije baš toliko lak zadatak. Vi sa jedne strane imate javnost koja percipira pravosuđe na jedan svoj način, na osnovu možda nekih ličnih iskustava koje su imali, a sa druge strane imate profesionalnu zajednicu koja zna šta šta u određenom trenutku jeste ili nije moguće učiniti. Upravo iz tog razloga možda se javljaju pogrešne percepcije samog stanja pravosuđa i eventualnih problema koji se možda u nekim segmentima čak i predimenzioniraju u odnosu na ono kakve zaista i jesu.Mislim da je mnogo teže definisati sam pojam kvaliteta pravosuđa. To nisam primetila da mnogo ko pokušava da učini, a razlog za to najverovatnije leži u činjenici što postoji veoma veliki spektar faktora koji mogu uticati na sam pojam pojam kvaliteta pravosuđa.Kao kruna svega toga, mislim da treba obratiti pažnju na stručnost samih sudija, tužilaca i osoblja, što znači da su ljudski resursi jedan od onih faktora koji u ogromnoj meri, iako se to ne vidi, zaista utiču na pojam bi trebalo posvetiti pažnju tome da donosioci i strategije ali i rukovodioci sačine jednu odgovarajuću strategiju ljudskih resursa, koja bi ujedno podrazumevala i zapošljavanje i edukaciju, ali i napredovanje samih sudija i ostalog osoblja, jer od njih u velikoj meri zavisi kakav će taj kvalitet pravosuđa na kraju i biti.Kao što znate, pošto dolazite iz pravosuđa, informacija je jedna od najvažnijih stvari kojom se služe svi oni koji se pravosuđem bave i zato je veoma važno da oni međusobno budu koordinirani, da razmenjuju informacije, da se usavršavaju, između ostalog i korišćenjem savremenih tehnologija, kako je to u nekim drugim zemljama učinjeno, jer će to s jedne strane doneti i uštede, ali sa druge strane olakšati razmenu informacija koja za njihov rad na kraju i jeste ključna.Još jedan od segmenata o kojima želim da govorim danas jeste i dovoljan stepen pristupa pravdi. Kad kažem - dovoljan stepen pristupa pravdi, mislim da je veoma važno približiti građanima sve alternativne načine na koje mogu da ostvare svoja prava, kako ne bi bukirali, odnosno kako ne bi previše opterećivali sudije i sudove nekim predmetima koji se možda mogu rešiti nekim alternativnim načinima koji bi i za njih bili povoljniji, ali verovatno i brži i produktivniji. Sve to opet utiče i na poverenje javnosti, u zavisnosti od toga kakav vam je pristup pravdi i koliko ste vi zadovoljni ostvarenom pravdom, kao i načinima na koje dođete do njih zavisi i stanje u pravosuđu uopšte.Još jedna od stvari koju sam primetila kada govorimo o načinu na koji proveravamo kvalitet pravosuđa u Srbiji, iako veoma često čujemo da je ovaj sistem i neefikasan i da su sudovi preopterećeni i da imamo veliki broj starih predmeta, nisam primetila da postoji neki jedinstveni metod ili sistem kojim se proverava učinak sudova i sudija. Možda je to ključ svih nerešenih problema koji postoje u pravosuđu i možda bi trebalo trebalo nagraditi one sudove, a sigurna sam da ih u Srbiji ima i više nego što to iz javnosti možemo da saznamo, možda treba nagraditi one sudove koji imaju i te kako dobru praksu u rešavanju svih ovih problema pravosuđa i možda će to biti podsticaj za sve ostale sudove u Srbiji.Što

telo mora funkcionisati na principu uravnoteženosti i to tako što će sve političke partije imati svoje predstavnike, odnosno biti jednako zastupljeni i tako imati mogućnost da delegiraju svoje predstavnike u ovo telo.Jako je važno da kandidati koje partije predlažu budu kompetentni u obavljanju svog posla, što znači da moraju poštovati i zakone, ali i proceduru jer jedino tako možemo govoriti o uspešno sprovedenim izborima.Republička izborna komisija ima i te kako važnu i značajnu ulogu i ona organizuje izbore na svim nivoima i republičkim, i lokalnim, i pokrajinskim, ali i izborima za savete nacionalnih manjina i u toliko je njena uloga značajnija, a samim tim i ovaj akcenat na stručnosti ljudi koji u njemu sede ima i veći značaj. Srbija već pune tri decenije zaista radi na poboljšanju izbornih uslova kako bi se učvrstilo poverenje građana u izborni sistem u opšte. Mislim da smo u tome i velikim delom uspeli.Podsetiću da su predstavnici vlasti i opozicije pre nešto više od dve i po godine počeli razgovore o poboljšanju izbornih uslova i tada je dogovoreno da postoje određeni mehanizmi koje moramo sprovesti što pre, odnosno da neka rešenja budu kratkoročna, ali da ih sprovedemo što pre, već prilikom prvih To se na kraju i desilo, izmenjeni su i zakoni i procedure, tako da mislim da će način na koji smo sada uredili ovaj izborni sistem zaista omogućiti svim političkim akterima da dođu do svojih birača i učešćem na izborima ostvare i pokažu svoju političku govorimo o RIK i samom izbornom procesu, naša zakonska regulativa ne poznaje, za razliku od drugih zemalja, ne poznaje neku stabilnu, odnosno profesionalnu izbornu administraciju. Dakle, onu administraciju koja bi na jednom mestu obuhvatala sve one postupke koji se preduzimaju u jednom izbornom procesu. Dakle, ona bi podrazumevala i evidenciju birača, i organizovanje i sprovođenje samog izbornog procesa i kontrolu finansija, ali i praćenje uloge medija i tako dalje.Kod nas je ovaj proces ostvaren učešćem različitih državnih organa i naša poslanička grupa je u nekom od prethodnih izlaganja, na nekoj od prethodnih sednica govorila o tome, o ideji socijaldemokratske partije kada govorimo o načinu na koji bi ovaj problem možda biti bolje rešen, a to je kroz formiranje državne izborne komisije. Kada kažem, državna izborna komisija, tu pre svega mislim na jedno profesionalno nezavisno i stalno telo koje bi u svom sastavu imalo eminentne stručnjake iz oblasti izbornog sistema, odnosno izbornog izbornog prava. Oni bi se birali na period koji je duži od trajanja mandata samih narodnih poslanika, jer bi se na taj način omogućila njihova nezavisnost i time bismo svakako ojačali mehanizme za kontrolu svih učesnika u ovom u ovom procesu.Nesporno je da je Republička izborna komisija u proteklom periodu zaista radila na poboljšanju i svojih uslova rada, ali i načina na koji je postala transparentnija u odnosu na prethodnih godina. Na sajtu se mogu pronaći i skenirani zapisnici sa svakog biračkog mesta, što jeste jedan od načina za otklanjanje svake sumnje u pogledu konačnih rezultata.Mislim da smo dogovorom uspeli da prevaziđemo određene probleme u funkcionisanju izbornog sistema. Ti problemi su prevaziđeni donošenjem odgovarajućih propisa, ali i procedura. Očekujem da će oni dati dobre rezultate.Upravo iz tog razloga Socijaldemokratska partija Srbije će u danu za glasanje podržati odluke o kojima danas govorimo.Hvala. Zahvaljujem.Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, narodni poslanik Života Starčević.Izvolite. **Života Starčević** Zahvaljujem.Poštovana potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužioca, dame i gospodo narodni poslanici, danas vrlo verovatno po poslednji put na bilo koju temu, a svakako poslednji put na temu izbora nosioca pravosudnih funkcija, odnosno sudija, tužioca i zamenika tužioca, razgovaramo na tu temu u ovom skupštinskom sazivu, svakako.Nakon

15. februara biti raspuštena i raspisani novi parlamentarni izbori.Od 3. avgusta 2020. godine, kada je konstituisan ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srbije, pa evo 9. februara poslanička grupa JS, koja broji osam poslanika u ovom sazivu, imala je samo u plenumu u ovoj sali 351 izlaganje i diskusiju, bila je vrlo aktivna, ne samo u plenumima, već i u skupštinskim odborima i radnim telima. Trudili smo se, zaista da damo neki svoj doprinos kao JS, kao poslanička grupa JS radu Narodne skupštine Republike Srbije.Ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srbije, zaista može da kaže da je uradio sve poslove koji su postavljeni pred Narodnu skupštinu Republike Srbije u prethodnih godinu i po dana, da nema zakona i drugih akata koje nismo doneli.Ono što mogu da kažem je da su među tim poslovima bili neki izuzetno važni poslovi. Tu bih izneo, recimo, da je ovaj skupštinski saziv izneo čitavu proceduru čitavu proceduru ustavnih promena u domenu pravosuđa, što je jako važan posao.Danas posle podne na Posebnoj sednici ćemo negde staviti i tačku, što se Narodne skupštine tiče i njenog učešća u toj proceduri. Naravno, u nekom sledećem sazivu biće doneti i potrebni zakoni da bi te ustavne promene u potpunosti zaživele.Ono što je još bitno od tih važnih skupštinskih zadataka, mislim da je ovo prvi skupštinski saziv koji je doneo Kodeks o ponašanju narodnih poslanika, što je, takođe jako važno, da je ovaj skupštinski saziv izneo, pregovore međustranačke i unutar stranačke, odnosno međustranačke pregovore o izbornim uslovima, da smo doneli potpuno novo izborno zakonodavstvo.

i mnoge druge.Međutim, da se vratim na ovo što je ovaj skupštinski saziv uradio i što će danas, otprilike završiti jesu te ustavne promene. Ovo je prva zakonodavna vlast koja razvlašćuje samu sebe, da tako kažem. To pokazuje naš odnos kako prema vlasti, tako prema državi i, naravno, na prvom mestu prema institucijama i prema narodu i građanima.Pokazali

danas, kažem, po poslednji put, raspravljamo o izboru nosioca pravosudnih funkcija, jer po još uvek važećem Ustavu i po članu 99. Ustava Republike Srbije Narodna skupština raspravlja i bira nosioce pravosudnih funkcija.

i Volter je rekao da je najbolja ona vladavina u kojoj se čovek mora pokoravati samo zakonima. mi smo sudsku vlast u potpunosti izmestili, učinili je nezavisnom od izvršne i zakonodavne vlasti i Srbija će kada se ovaj proces reforme pravosuđa završi biti država sa možda i najnezavisnijim pravosuđem u Evropi i u svetu, naravno, kada i prateći zakoni budu doneti uz ove ustavne promene.Napravili smo potpuno nezavistan pravosudni sistem, ali svaki sistem, pa i pravosudni ne čine samo pravila, odnosno norme i zakoni, već svaki sistem čine i ljudi. U tom smislu je jako važno da struka koja će ubuduće birati nosioce pravosudnih funkcija bira najbolje među sobom za nosioce tih funkcija.Tek kada se izbori čovekoljublje javlja se pravda, rekao je Lao Ce. Šta to znači, preneto na izbor sudija, nekih budući? To znači da nosioci pravosudnih funkcija, odnosno sudije i tužioci moraju pre svega biti dobri, časni i moralni ljudi, a onda dobri poznavaoci struke, pa tek na kraju oni koji sude i tuže.Više puta sam ovde rekao da ni jedan sistem neće valjati ako ne valjaju ljudi koji čine taj sistem. Zato ovde i skrećem pažnju onima kojima smo preneli u nadležnost dalju reformu pravosuđa da pažljivo biraju ljude, pre svega, a onda i nosioce pravosudnih funkcija.Henri Bordo je rekao da u pravosuđu uvek postoji neka opasnost, ako to nije sam zakon, onda su to sudije i nema veće nepravde nego kada pravda zakasni, odnosno sudstvo mora biti efikasno. To je jako važno, upravo da se ne bi desila ta nepravda da pravda zakasni.Naime, mi imamo slučaj da je, recimo, po privatnoj tužbi Dragana Markovića Palme tek nakon godinu i po dana

krao automobile i za to više puta hapšen i osuđivan. Tek je nakon godinu i po dana zakazano prvo ročište. Naravno da kod tog prvog ročišta taj kriminalac, ne da se nije pojavio, nego je čak dao i neko svoje opravdanje kako ga boli zub, pa ne može da dođe na ročište.Danas imamo situaciju da svako može da kaže svašta o svakome, s da pri tome, pravda i ako stigne stigne mnogo kasno. Mi moramo da napravimo, osim efikasnih zakona, i osim efikasnih zakonskih rešenja koje će negde u naše zakonodavstvo ponovo uneti odgovornost za izrečenu reč, moramo napraviti i efikasan pravosudni sistem kako ne bi došli do onoga što što je Momčilo Nastasijević rekao, a to je – nema veće nepravde, nego kada pravda zakasni.Dobar sudija, onaj koji je položio zakletvu i koji će suditi po pravu i pravdi, onaj koji je zakletvu dao i koji poštuje opšte prihvaćene vrednosti u društvu, takav sudija je bio i sada jeste i biće nezavistan u svakom pravosudnom sistemu. Oni pojedinci, kojih je, na svu sreću, malo, kojima su lični ili možda čak politički neki interesi i ciljevi važniji od struke, zakona, prava i pravde i morala, takvi pojedinci nisu bili, nisu danas, a teško da će i biti nezavisni u nekom drugom sistemu, sistemu, boljem sistemu koji pokušavamo da napravimo u pravosuđu.Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da princip sudske nezavisnosti predstavlja centralni postulat demokratskog poretka zasnovanog na vladavini prava, ali mi smatramo da sudska nezavisnost nije cilj sam za sebe, odnosno nije vredno za sebe i ne može biti posmatrana kao privilegija jedne grane državne vlasti ili nosilaca sudijske funkcije, već institucionalno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda.Da bi se u potpunosti ostvario taj cilj, nezavisno i nepristrasno sudstvo bazirano na temeljima poštovanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, neophodno je da tome doprinesu i same sudije svojom stručnošću, osposobljenošću, posvećenošću poslu, i kao što je Rikoferi rekao – zakoni vrede onoliko koliko vrede ljudi koji su pozvani da ih primenjuju.Pomenuo sam da ćemo popodne

I protekli referendum koji smo organizovali je bio svojevrsni praznik demokratije i rezultati referenduma su pokazali jasnu volju građana da se ide u reformu pravosuđa.Jedinstvena Srbija je uvek vodila realnu politiku, politiku ostvarenja konkretnih koristi za građane Srbije i nikada nije obmanjivala građane. Međutim, mogli smo videti odmah nakon referenduma, u danu referenduma i danima nakon referenduma pokušaje obmanjivanja dela građana od strane opozicije.O tome kako su pokušali da prekrajaju volju naroda najbolje govori snimak na kome jedan opozicioni predstavnik objašnjava kako treba pre objavljivanja zvaničnih rezultata referenduma da oni, kako kažu, spinuju rezultate referenduma i onda optuže vlast za krađu na referendumu. Gde ćete konkretniji dokaz za obmanu i koliko je, u stvari, politika njihova u stvari politika manipulisanja građanima Srbije i da je to politika obmane i opsene?To se može posmatrati kao svojevrsna pokazna vežba, kao svojevrsni trening za predstojeće parlamentarne i predsedničke i u pojedinim delovima lokalne izbore 3. aprila ove godine. Ovi koji obmanjuju ljude i kojima su usta puna slobode i pravde možemo ovih dana videti koliko im je i do slobode i do pravde.Zaposlenici u kompaniji Dragana Đilasa i on lično slobodu posmatraju kao volju jednog čoveka, odnosno kao volju Dragana Đilasa, a pravdu zaobilaze u širokom krugu, što smo mogli videti i u slučaju porodičnog nasilja koje je svojevremeno izvršio pomenuti. Kod njih je sve suprotno od onoga što zvanično kažu ili zvanično rade. Sve je obmana ili opsena.Jedinstvena Srbija će na sledeće parlamentarne izbore izaći u koaliciji sa svojim starim koalicionim partnerom Socijalističkom partijom Srbije. Naša koalicija traje evo već punih 14 godina, od 2008. godine i naša koalicija ima jasan i prepoznatljiv program. Mi smo uvek radili u korist građana i države Srbije. Naša koalicija ima konkretne i realne rezultate i zato za našu koaliciju nije upitna i nikada neće biti upitna podrška naroda, jer imamo i realnu politiku, politiku očuvanja osnovnih državnih i nacionalnih interesa, politiku ekonomskog razvoja zemlje, politiku socijalne pravde, politiku brige i o mladima i onima starijima i politiku poboljšanja statusa poljoprivrednih proizvođača, ali i realnu zelenu politiku, a ne ekološku demagogiju.Da zaključim. Nema vlasti bez ljudi. Nema prosperiteta države bez pravde i dobre politike. Mi se zalažemo za Srbiju u kojoj vlada volja naroda mi se zalažemo za Srbiju prosperiteta i pravde i u tom smislu poslanička grupa Jedinstvene Srbije će, ukoliko nijedan od kolega narodnih poslanika ne iznese primedbu na pomenute predloge nosioca pravosudnih funkcija, glasati za ove predloge.Hvala. Hvala.Reč ima predsednik poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije, narodni poslanik Đorđe Milićević.Izvolite. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, uvažena potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije gospođo Jevđić.Poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, poštovani predstavnici Državnog veća tužilaca, dozvolite mi da na samom početku, obzirom da je ovo verovatno i poslednje obraćanje, jeste da ćemo u ponedeljak imati još jednu sednicu, ali pretpostavljam da je ovo poslednje obraćanje u ovom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, da

dugo vremena bio osporavan od strane jednog dela opozicije, ne shvatajući da je parlament zapravo glas naroda i da se demokratija ostvaruje na izborima i da samo izbori mogu promeniti politički kurs Srbije. To nikako ne mogu protesti i to nikako ne može ulica.Ovaj parlament je u prethodnom vremenskom periodu pokazao i da je simbol demokratičnosti i efikasnosti i transparentnosti, ali i javnosti u radu, što je od izuzetne važnosti i značaja.Brojni važni zakoni su u prethodnom periodu doneti u ovoj sali, počev od zakona koji se tiču same pandemije koja, nažalost, još uvek traje, potom zakoni koji se tiču životnog standarda građana i zakoni koji se tiču nastavka izgradnje infrastrukturnih projekata, jer nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja.Zatim, uspeli smo da unapredimo parlamentarizam u Srbiji. Uspeli smo da implementiramo sve ono što je bilo sadržano u Izveštaju Evropske komisije, a ticalo se konkretno rada Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, podignuta je lestvica na jedan deleko viši nivo.Mnogo nivo.Mnogo značajnih procesa. Pomenuta su dva i ja se u potpunosti slažem sa svojim kolegama, promena Ustava kao jedan od najvažnijih državnih procesa u Srbiji i drugi proces jeste međustranački dijalog. Upravo iz ta dva procesa proističe i tema današnje sednice Narodne skupštine Republike Srbije.Dozvolite mi da krenem od ovog što sam poslednje pomenuo, a to je međustranački dijalog. je inicijativa koju je pokrenuo predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, da se dijalog ovoga puta vodi ne samo sa evropskim parlamentarcima, već da se vodi na oba koloseka i sa vanparlamentarnim strankama koje ne žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, dao konkretne rezultate.

Prosto, to je proces iz kojeg ne možete isključiti nijednu partiju.Naš cilj u čitavom procesu, inače, mi kao poslanički klub smo se opredelili da učestvujemo u radu na oba koloseka, da razgovaramo i sa evropskim parlamentarcima i sa strankama koje ne žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, jer smo želeli da saslušamo sve sugestije i predloge, da sagledamo šta je to što je realno i što možemo implementirati, a da zaista unapredi izborne uslove u u Srbiji.Nažalost, pokušali smo da iz mnogo različitosti, uz poštovanje različitosti, iznađemo kompromis, dođemo do nekog rešenja i mislim da se u tome i uspelo. Dve stvari su za nas od izuzetne važnosti kada govorimo o izbornim uslovim i kada govorimo o narednim izborima koji će biti održani 3. aprila. Mislim na predsedničke, parlamentarne i gradske izbore. To su, pre svega, pitanje odgovornosti i pitanje ozbiljnosti.Ova vladajuća koalicija je pokazala odgovornost delima, a ne rečima i danas pokazujemo da smo odgovorni time što poslednji naš susret sa evroparlamentarcima i prvo pitanje koje je postavljeno da li ćete vi stići da implementirate sve ovo što ste dogovorili sa vanparlamentarnim opozicionim strankama. Mi smo rekli - u nama možete gledati pouzdanog, stabilnog i sigurnog partnera i naravno da ćemo sve implementirati. I mi sa ovim danas i sa sednicom kojom ćemo imati u ponedeljak taj proces zaokružujemo.Dakle, ja ne znam da li je jedna vladajuća koalicija u Srbiji od uvođenja višestranačkog sistema učinila ovoliko ustupaka predstavnicima vanparlamentarnih stranaka.Mi

ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nikada se nije desilo da vanparlamentarne stranke imaju svoje predstavnike u RIK. Na zahtev vanparlamentarnih stranaka, mi smo napravili još jedan kompromis, nekoliko koraka za nas unazad, a objasniću i zašto to kažem, ali još jedan kompromis i dogovor da i vanparlamentarne stranke imaju svojih šest stalnih članova i šest zamenika, što se nikada nije desilo u istoriji parlamentarizma u Srbiji, ponavljam.Veliko je pitanje da li bi oni kojima smo učinili ustupke, te ustupke učinili nama da smo mi danas vanparlamentarna opozicija, što se, naravno, nikada neće desiti, ali znam i ubeđen sam i siguran da to ne bi učinili, jer da su hteli bilo šta da menjaju, menjali bi u periodu od 2008. do 2012. godine ili bi se bar setili izbornih uslova u periodu od 2008. do 2019. godine, a ne 2019. godine, kada su shvatili da verovatno njihov poziv za vanredne parlamentarne izbore znači njihovu političku prošlost, što se na kraju i pokazalo.Dakle, svesni smo mi činjenice da kada želite da napravite kompromis, prosto ne mogu svi biti zadovoljni. Želim potpuno otvoreno ponovo danas da kažem, vladajuća koalicija ima razloga da bude nezadovoljna onim što smo prihvatili, kada je reč o izbornim uslovima. Zašto? Pa, na svakom biračkom mestu, ako govorimo o samom izbornom procesu, ako govorimo o RIK, ako govorimo o stalnom sastavu, proširenom sastavu, na svakom biračkom mestu, vladajuća koalicija će imati daleko manje predstavnika u odnosu na opozicione političke stranke, jer imaće samo listu koju predvodi SNS i Aleksandar Vučić, listu koju će predvoditi Ivica Dačić, sa našim predizbornim koalicionim partnerima, kada je reč o parlamentarnim izborima, imamo jednog zajedničkog kandidata i to je to. Sve ostalo su liste opozicione i opozicione liste će imati svoje predstavnike na biračkim mestima, pored toga što će imati

se tu vidi ozbiljnost? Naša svakako da. Mi smo se pokazali kao neko ko drži reč i rekao sam maločas, ono što smo poručili i evroparlamentarcima, u nama uvek mogu videti pouzdanog, sigurnog i stabilnog partnera. Ali, ono na čemu smo uvek insistirali jeste da vodimo dijalog. Dijalog je lekovit. Samo dijalogom možemo doći do kompromisnih i pravničnih rešenja, ali dijalog mora da se vodi u institucijama sistema, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ne na ulici, ne u parkiću kao plemenski savez, već ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je ono na čemu smo mi insistirali.Mislim da ozbiljnost onih koji su sve vreme izlazili sa određenim zahtevima i time zapravo samo tragali za razlogom ne da ne izađu na izbore, nije njihov bio cilj sada da ne izađu na izbore, jednom nisu izašli na izbore, taj taj cilj je propao, dakle, bojkot je propao. Scenario koji je trebao da se desi posle bojkota, takođe je propao, i to više nije bila ideja. Ideja je bila nešto drugo, da pokušaju preko evropskih parlamentaraca na bilo koji način da izvrše pritisak na stranke vladajuće koalicije i da bez izbora dođu do vlasti i privilegija. E, to jedino ne može. Sve ostalo što se tiče izbornih uslova bili smo spremni da razgovaramo, ali to jedino ne možemo. Ponavljam, demokratija u Srbiji se ostvaruje samo na izborima.Imali smo milion i jedan zahtev, ne znam koliko su predstavnika tražili na biračkim mestima. Na kraju smo došli do svega, prihvatili smo sve ono što su tražili, da bi danas oni svoju ozbiljnost pokazali time što objave javni konkurs da se jave ljudi koji će im čuvati biračke kutije i koji će biti na biračkim mestima. Pa, jesu li to ozbiljne političke partije i organizovane političke partije? Zato kažem, za nas je pitanje izbora, pitanje i odgovornosti i pitanje ozbiljnosti.Što se tiče druge teme, a vezana je za izbor sudija i tužilaca, dobro je maločas kolega Starčević rekao, ja mislim da smo mi jedini parlament koji je razvlastio sebe. Kao najviši organ zakonodavne vlasti, mi smo razvlastili sebe, ali sa jasnim ciljem – depolitizacija pravosuđa, kako bi imali bolje pravosuđe u Srbiji, kako bi ojačali i osnažili sistem pravosuđa u Srbiji. To je bio jedini cilj.S druge strane, hajde da krenemo ispočetka. Najpre se krenulo od Zakona o narodnoj inicijativi i Zakona o referendumu, ali to je bila naša ustavna obaveza. Ta ustavna obaveza je morala da se realizuje do 2008. godine, jer je 2006. godine usvojen novi Ustav. I ove priče da smo mi smanjili, da smo mi ukinuli obavezan cenzus, pa ne, u Ustavu je definisano da ne postoji obavezan cenzus. Mi smo samo upodobili ovaj zakon sa Ustavom koji je usvojen 2006. godine. I to što smo učinili nema apsolutno nikakve veze sa „Rio Tintom“, sa preambulom, iako se to pokušavalo sve vreme vešto politički zloupotrebiti. Ekologijom se bave oni koji rade, recimo, na Institutu za pravo i ceo život su bili pravnici i odjednom su postali ekolozi. Ali, dobro, možda je i to moguće ako imate neki viši cilj. Ovde su ciljevi potpuno jasni.Mi želimo, pre svega, efikasnost i nezavisnost sudija, odgovornost i samostalnost javnih tužilaca.Kada je reč o tome konkretno šta su građani odlučili 16. januara, a mi ćemo danas potvrditi, ubeđen sam, dvotrećinskom većinom, jeste da sudije ne biramo prvi put na period od tri godine, već da imaju stalnost funkcije. Mi iz SPS smatramo da je to jako važno. Takođe, da sudije neće birati parlament, već jedno stručno telo koje će biti sastavljeno od sudija, koje će biti sastavljeno od istaknutih pravnika, od univerzitetskih profesora.Takođe, odlučeno je da predsednike sudova bira nadležni državni organ, Visoki savet sudstva. Dakle, postavljamo, kako bih rekao, temelje i stabilan osnov za jednu pravnu državu i vladavinu prava u pravom smislu te reči, jer, znate kako, za građane je veoma važno da li će jedna postupak trajati nekoliko decenija ili će uspeti da se realizuje u relativno kratkom vremenskom vremenskom periodu. To je ono što interesuje građane kada govorimo o pravosuđu i to je ono što očekuju od pravosuđa.Tu smo imali određene primedbe od jednog dela opozicije, ali sve te primedbe demistifikujete sa jednom činjenicom, pa zašto oni ovo nisu učinili? Jeste bilo pokušaja u periodu od 2009. do 2011. godine, pa se 2011. godine stalo, jer su 2012. godine bili izbori, a oni su morali da menjaju preambulu. Kao što vidite, mi ne pričamo o preambuli, mi pričamo o pravosuđu, i onda su to ostavili po strani.Radna grupa je nastavila da radi 2017. i 2018. godine. Nije postignuta saglasnost sa strukovnim udruženjima. Nastavilo se sa radom 2019. godine. Održan je veliki broj javnih rasprava, postignuta potpuna saglasnost sa Venecijanskom komisijom, postignuta saglasnost sa strukovnim udruženjima, implementirali smo ono što je bila sugestija i primedba članova Venecijanske komisije. Imao sam to zadovoljstvo da učestvujem na nekoliko sastanaka, onlajn sastanaka sa predstavnicima Venecijanske komisije, ali znam koliko je bilo teško ubediti predstavnike Venecijanske komisije u višečasovnim razgovorima koje su vodili predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić i ministarka pravde, upravo sa predstavnicima Venecijanske komisije.Kada

teško je naći, rekao bih, univerzalan pristup i teško je naći univerzalan model koji se primenjuje

s tim što će parlament imati svoju ulogu, budući da od 11 članova, parlament bira četiri člana i to iz redova istaknutih pravnika. Dakle, ova četiri člana su zapravo predstavnici parlamenta, a obzirom da je parlament glas naroda, oni su i predstavnici građana i imaju veoma važnu i značajnu ulogu - kontrolnu, nadzornu ulogu, a kolika je važnost govori i činjenica da bi došli do izbora ova četiri člana VSS nije dovoljna prosta većina. Dakle, nema preglasavanja, potrebna je kvalifikovana većina, što je garant kvalitetne i dobre rasprave da bi se došlo do određenog konsenzusa i da bi se došlo do određenih dogovora.Do sada za sve su krivili politiku. Sve dileme koje smo slušali iznošene su u razgovorima sa evropskim institucijama, ali osnovni postulat je i potpuno jasan, nema izbora u parlamentu.Predložena parlamentu.Predložena varijanta je najmanje na štetu građana zato što postoji mehanizam, kao što sam rekao, kroz uvođenje kvalifikovane većine za glasanje i upravo ta kvalifikovana većina za glasanje treba da izabere četiri istaknuta pravnika koji će biti članovi VSS.Sa druge strane, strane, naš cilj je bio da imamo, da izgradimo mnogo bolje pravosuđe, jer brojna istraživanja godinama unazad govore da građani Srbije nisu bili zadovoljni radom pravosudnih organa. Sa druge strane, referendum je, tačno je, zloupotrebljavan u političke svrhe u kontekstu da se govorilo o tome da referendum ima za cilj da se promeni preambula, pa su ga vezivali za „Rio Tinto“ kako bi se zapravo prikrila suština, a suština jeste nezavisnost, depolitizacija i nezavisnost ove grane vlasti.Dakle, ponavljam, u svim aktima evropskih institucija koje smo dobijali od 2006. godine do danas navode se primedbe, kada je reč o vladavini prava, sa naglaskom da se obezbedi nezavisno pravosuđe. Čekajte, ako govorimo o vladavini prava, pa onda je potpuno logično da krenemo od ustavnih promena.Imaćemo promena.Imaćemo šansu da dobijemo nezavisnost i efikasnost, i to smo govorili i tokom i neposredno pred izjašnjavanje za referendum.

se tiče tužilaca, neće biti onog surogata jednog vrhovnog tužioca, već će biti javni tužioci samostalni.Što se tiče sudija, struka je počela da uređuje taj deo, i to ide, rekao bih, u dobrom pravcu. Ko god tvrdi da ovo pitanje ne bi uticalo na proces evropskih integracija u Srbiji, grdno se vara. I te kako bi uticalo, jer mi bi referendum mogli da ponovimo tek za četiri godine. U tom periodu sigurno ne bi mogli da otvorimo ni jedan klaster,

onemogućena dalje zakonodavna aktivnost i dalji reformski proces.Na samom kraju, što se tiče imena koja ste predložili, namerno nisam govorio o imenima. Saslušaćemo, naravno, i ostale kolege koje budu danas govorile. Vi ste rekli šta su ostali postulati pre nego što ste predložili i šta je to što što ste sagledali da bi došli do kandidature predloženih. To su stručnost, doslednost i osposobljenost. Ukoliko ne bude primedbi i osporavanja, podržaćemo predloge o kojima se danas govori. Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe SPS.Vreme iznad predviđenih 20 minuta ćemo oduzeti od vremena poslaničke grupe.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodni poslanik Dejan Kesar. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici VSS i Državnog veća tužilaca, poštovani građani Srbije, pred nama je danas predlog većeg broja odluka, kako onih koje se odnose na izbor i na prestanak nosilaca pravosudnih funkcija, tako i Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova RIK, kao i predlog autentičnog tumačenja. Same predložene odluke koje su danas pred nama, narodnim poslanicima, pokazuju jasnu nameru i intenciju da što brže i u što kraćem roku razmatramo o predloženim odlukama kako bi obezbedili uslove za efikasniji rad nadležnih državnih organa, kako tužilaštva, tako i sudove, ali i RIK.Kada govorimo RIK.Kada govorimo o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnih tužilaca, tu bih naveo da je Državno veće tužilaca, u skladu sa zakonskim aktima koji uređuju njihove nadležnosti, uputilo Narodnoj skupštini navedenu odluku i utvrdilo da su ispunjeni uslovi o prestanku funkcije većem broju viših i osnovnih javnih tužilaca na teritoriji Republike Srbije i istu uputilo Narodnoj skupštini, odnosno resornom Odboru za pravosuđe.S obzirom da smo mi pre nekoliko sednica imali mogućnost da raspravljamo o određenim tužiocima koji su imenovani na te funkcije, smatram da je ovakav Predlog odluke koji je upućen resornom Odboru za pravosuđe i koji se danas nalazi pred nama narodnim poslanicima ovde u plenumu, odluka formalnog karaktera i poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ će u Danu za glasanje svakako glasati za ovakav Predlog odluke.Takođe, odluke.Takođe, pred nama se nalazi i Predlog odluke o izboru zamenika javnih tužilaca na teritoriji Republike Srbije i takođe, tu bih rekao da je Državno veće tužilaca sprovelo jasno definisan postupak u skladu sa Zakonom o tužilaštvu, da je sprovelo postupak u kome je utvrdio da su predloženi kandidati, stručni i osposobljeni i dostojni za obavljanje ovakve funkcije i nakon obavljanja ispita i nakon obavljanja svih drugih razgovora i svih drugih neophodnih elemenata koji uključuju ovaj proces, takav Predlog odluke je dostavljen Odboru za pravosuđe. Odbor za pravosuđe je razmotrio ovakvu odluku i istu uputio u plenum Narodne skupštine.Kada govorimo o samim kandidatima i ono što je veoma važno nakon ovih formalnih stvari koje ste i vi, kao predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca rekli na samom početku. Mi smo u periodu od godinu dana, kao najviše zakonodavno telo u velikom broju slučajeva razmatrali o predlozima odluka koje su nam dolazile i od Visokog saveta sudstva i od Državnog veća tužilaca. Razmatrali smo o tim odlukama na jedan brz i efikasan, transparentan način, zato što smo želeli da građane Srbije upoznamo koga ćemo to izabrati na sudijske i na tužilačke funkcije, zašto su ti ljudi zaslužili da dobiju preporuku, odnosno da budu u formi predloga od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ali u određenim slučajevima smo takođe osporavali određene kandidate. Neki su nam zamerali zašto smo kolege i ja osporavali određene kandidate na te funkcije, zato što smo smatrali da po automatizmu ne moramo da prihvatimo sve kandidate iz određenih, subjektivnih, odnosno objektivnih razloga.Mi zaista želimo kao Narodna skupština, kao najviše zakonodavno telo da ovde raspravljamo o nosiocima, o budućim nosiocima pravosudnih funkcija koji imaju najbolje rezultate, koji su najstručniji, najdostojniji, najsposobniji za obavljanje ovako ozbiljne i odgovorne funkcije, pre svega da bi pravosudni organi obavljali svoje poslove, odnosno da bi obavljali poslove koji su im povereni zakonom i kako bi građani Srbije na jedan brži način stizali do pravde i kako bi stizali do određenih sudskih odluka kako bi zaštitili svoja zakonom zagarantovana prava.Kada govorimo o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, takođe ovde govorimo o predlozima odluka koje su nam upućene od strane Visokog saveta sudstva i govorimo o budućim nosiocima pravosudnih funkcija, kako na teritoriji grada Beograda, tako i za Osnovni sud u Vrbasu.Takođe i u ovom postupku, kao u ranijim slučajevima, je utvrđeno da su kandidati i stručni, dostojni i osposobljeni, da su rangirani od strane Visokog saveta sudstva i da su upućeni u plenum Narodne skupštine na odlučivanje.Mislim da smo takođe za period od godinu dana pokazali pokazali jedan ozbiljni stepen demokratičnosti i ozbiljan stepen transparentnosti kada govorimo o predloženim kandidatima, zato što smo u plenumu Narodne skupštine jasno govorili o svakom pojedinačnom kandidatu. Njihove biografije smo pročitali. da su određeni kandidati na neki način, odnosno nedostojni, nesposobni, odnosno nedostojni i nestručni, mi smo takve kandidate osporavali, to ne može niko da nam zameri zato što je to upravo u nadležnosti i Narodne skupštine i narodnih poslanika.Ono što je veoma važna crta jeste, to su tri crte koje će u potpunosti okarakterisati ovaj saziv Narodne skupštine, a to jeste što je, prva stvar jeste što je velikom broju mladih ljudi, pre svega u poslaničkoj grupi „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ data šansa da zastupaju politiku prosperiteta, boljeg standarda, boljeg života, veće samostalnosti Republike Srbije i svih drugih stvari koje karakterišu politiku Aleksandra Vučića i SNS.Druga stvar o kojoj je moj kolega takođe, Đorđe Milićević, govorio jeste što je ovaj plenum Narodne skupštine u jednoj od prethodnih sednica usvojio set izbornih zakona koje su koje su pozitivan rezultat međustranačkog dijaloga koji se vodio zadnjih godinu dana kako u Narodnoj skupštini uz prisustvo predsednika Aleksandra Vučića i određenih opozicionih stranaka, tako i uz posredstvo evroparlamentaraca, takve razgovore su vodili predstavnici opozicionih stranaka koje nisu želele da dođu ovde u Narodnu skupštinu i da razgovaraju sa svojim, legitimno izabranim, predstavnicima naroda.Ono što je svakako vezano za današnju temu kada govorimo o sudijama i tužiocima, jeste što će ovaj skupštinski saziv ostati u potpunosti zapamćen zato što smo se mi kao skupštinska većina, odnosno Vlada kao ovlašćeni predlagač i trenutni skupštinski saziv, u potpunosti razvlastili kada govorimo o izboru sudija i tužilaca u Narodnoj skupštini.To pokazuju i rezultati referenduma koji je održan 16. januara, gde je 60% izašlih građana na referendum podržalo predložene ustavne promene i što ubuduće, nakon godinu dana, odnosno nakon godinu dana od proglašenja akta o promeni Ustava i usvajanju drugih zakona, seta zakona, koje smo obavezni da u narednom skupštinskom sazivu usvojimo, budući izbor sudija i tužilaca više neće biti

u odnosu na period pre 2012. godine kada su u ovoj skupštinskoj sali sedeli predstavnici opozicionih stranaka, koji su u potpunosti ruinirali pravosuđe Republike Srbije u periodu od 2009. godine godine.Zaista, uvek kada budem bio u mogućnosti, pričaću o toj reformi, o toj sramnoj reformi pravosuđa, koja je naš pravosudni sistem unazadila i koji mi pokušavamo da ispravimo, određene fleke, i deset godina kasnije koje su tadašnji

na mnogo boljem položaju bi se danas nalazili da nije bilo takvih ljudi koji su želeli da u svojoj biografiji imaju da su reformisali srpsko pravosuđe, a onda ga u potpunosti devastirali i uništili. Ne samo kada govorimo o pitanju pravosudne mreže, ne samo kada govorimo o ugledu i integritetu Republike Srbije u međunarodnim institucijama koji prate rad pravosuđa, nego govorim o ljudskim sudbinama.Hiljadu hiljadu i sto nosilaca pravosudnih funkcija i sudija i tužilaca je zbog odluke malog broja ljudi, koji su bili direktno instruisani od strane ljudi koji su sedeli u vrhu tadašnje DS su ostali na ulici. To ću uvek ponavljati zato što su nama ove ustavne promene i sprovedeni referendum spočitavali zadnjih godinu dana predstavnici, politički predstavnici iz opozicionih stranaka i određeni ljudi iz sudova i tužilaštava, koji su nezakonito koristili svoje sadašnje funkcije kako bi nama spočitavali ono što mi želimo da uradimo u domenu pravosuđa. Nismo hteli ništa da uradimo ono što je protivustavno i protivzakonito, a što su oni radili od 2006. godine do 2009. godine.Godinu godine.Godinu dana se mi suočavamo sa jasnom histerijom predstavnika opozicionih stranaka kako nije dobro zato što radimo na ustavnim promenama. Nije dobro zato što će trenutna skupštinska većina biti okarakterisana kao ona skupštinska većina koja je izbor sudija i tužilaca izmestila iz Narodne skupštine.Vi

koji su nakon prijave na opšti izbor, koji je u tom trenutku, ne da je bio nezakonit, nego je pritom bio i neustavan, su te prijave uzeli i razmatrali između sebe i onda gledali koje sudije i koji tužioci su bliski tadašnjoj DS. Nemojte da se lažemo da to tako nije bilo, i nemojte da se lažemo da je ta reforma pravosuđa bila dobra. Ne, nikako nije bila dobra. Bila je dobra onima koji su tada imali bliskost sa predstavnicima DS, koji su mogli da pozovu nekoga i da kažu – pa, znaš ja možda nisam bio član DS, ali sam te neke odluke donosio zato što su me zamolili ljudi iz opštinskih odbora. Kada kažete da ti opštinski odbori nisu predlagali to je neistina zato što imate papir na kome je lupljen pečat predsednika opštine i predsednika opštinskog odbora DS u kome se kaže – da, on je dobar, daj da ga predložimo za sudiju ili za tužioca zato što će on da zastupa naše interese i to nije neistina.Onda u sedištu DS dve ili tri noći pred izbore precrtavaju imena sudija. Zamislite tu dozu malicioznosti da je jedno od nepisanih pravila bilo da ukoliko je jedan supružnik advokat, a drugi sudija ne mogu da prođu i onda su ljudi, naravno zbog porodične egzistencije i egzistencije svoje dece, odlazili i razvodili brakove. Zašto? Da bi u biografiji Snežane Malović bilo napisano da je ona reformator pravosuđa ili Nate Mesarević. Pa, kada govorimo o te dve ličnosti dovoljno je reći da je Nata Mesarević na suđenju pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću rekla - upravo sam dobila presudu, pa ću je pročitati ili Snežana Malović koja je govorila da će radni sporovi nakon reforme pravosuđa biti gotovi, odnosno biti okončani u periodu od dve godine, odnosno, izvinjavam se, parnične dve, radni sporovi šest, pa se do dan danas ti sporovi vuku.Kada govorimo o pravosudnoj mreži danas govorimo o predlozima kandidata za Prvi, Drugi i Treći Osnovni sud. Kome je trebalo da od ranije pravosudne mreže, na primer na teritoriji grada Beograda, koji je uključivao pet opštinskih sudova, stvore jedan centralizovani sud, pa da sve te sudove kojima su bili jasno definisane nadležnosti prebace u jedan sud. Pa odgovaralo je ljudima iz DS da imaju jednog predsednika suda koji će doći iz njihovog ešalona. Mi o tim stvarima moramo da govorimo. Mi o tim stvarima moramo da pričamo da nam se to više nikada ne bi dogodilo.Vi danas imate u oblasti pravosuđa veliki broj investicija da pomognemo da sudije i tužioci mogu da rade svoje zakonom poverene poslove. Imate rekonstruisanu Palatu pravde, imate novu zgradu u Katanićevoj, u Katanićevoj, uskoro ćemo imati i opštu zgradu, odnosno zgradu Opšteg suda u Kragujevcu.Šta je urađeno do 2012. godine? Imate 1.100 sudija koji su se borili za egzistenciju. Znate šta je još gore? Što niko od tih sudija koje su prošle nisu pozvale svoje kolege da ih pitaju da li su dobro, da li imaju od nečega da izdržavaju svoje porodice. Zato što nisu smeli, zato što bi verovatno neko u sudu rekao – e, vidiš ovaj izabrani zove ove neizabrane, a to se ne sviđa ljudima koji sede u DS.Ono što DS.Ono što je bilo 2012. godine, crvena linija podvučena, jeste što smo mi kao SNS rekli – ne, ne želimo da se mešamo u sudske postupke, ne želimo da se mešamo u rad pravosudnih organa, ne želimo da utičemo na sudije i tužioce tako što ćemo kao u vreme DS stavljati na

procesu promene Ustava imali sudiju Apelacionog suda koji je svaki dan izlazio u javnost i govorio, čovek verovatno od 8.00 do 16.00 časova sudi, pa od 16,00 onda zatvori vrata sudnice i ode u studio, odnosno ode u emisije ovih opozicionih medija i stalno napada. Ne sviđaju mu se ni stavovi Udruženja sudija, Udruženja tužilaca, ne sviđaju mu se stavovi kada dolazi na javna slušanja i kada predstavnici njegovog udruženja CEPRIS dobiju argumente od strane poslanika u u trenutnom skupštinskom sazivu, da su te ustavne promene dobre zato što se njima bukvalno ništa ne sviđa i zato što bi oni ostavili sve u stanju koje je bilo 2012. godine da bi oni mogli da komanduju pravosuđem.Vi imate tri godine, kao što sam već rekao, borbu sudija i tužilaca da dođu do svog Ustavom zagarantovanog prava, a to je pravo na rad. Ali, oni u tom trenutku drže u svojim rakljama i Ustavni sud.Tek kada je Ustavni sud te 2012. godine, kad se Ustavni sud kad se Ustavni sud oslobodio tog političkog balasta sudije su vraćene na posao, ali nije problem to što su vraćene na posao, nego zato što je ovu državu ta reforma koštala milione evra, zato što su neke sudije i tužioci umrli, zato što su neki teško oboleli.Znate šta je najgora stvar? Najgora stvar u profesiji jednog sudije i tužioca jeste da neko okarakteriše kao nedostojan. Znate ko ih je okarakterisao? Okarakterisali su ih ljudi koji su danas razdvojeni na nekoliko političkih formacija, koji u stvari predstavljaju ujedinjenu DS. Ti ljudi koji su sedeli u tadašnjoj DS sede danas u tim opozicionim strankama. To su vam ti isti ljudi koji žele danas da spomenik Stefanu Nemanji presele u Borču, odnosno to su ljudi koji danas ne biraju ni reči, ne biraju dela da napadnu većinsku i kulturnu i pristojnu Srbiju zato da bi oni stekli jeftine političke poene.Sve će uraditi, verujte mi, sve će uraditi, samo da neko spolja, van Srbije donese dekret ili papir i da kažu – da, vi ste pobedili SNS i Aleksandra Vučića bez izbora, bez volje građana Srbije. To vam je upravo pokazao i međustranački dijalog danas kada govorimo o RIK-u. Oni su pozvali evroparlamentarce da bi oni verovatno, odnosno očekivali, da će im doneti papir u kome će reći – da, vaše visočanstvo, Dragan Đilas može da dođe na vlast bez izbor, bez volje građana. To tako neće moći. I građani su im dali crveni karton 2012. godine zbog svih afera, svih koruptivnih radnji, ali jednim delom i zbog reforme pravosuđa i zbog sudija i tužilaca.Zato se nadam da ćemo i u budućem i u sledećem sazivu Narodne skupštine raspravljati o ovakvim i sličnim odlukama zato što na ovaj način obezbeđujemo na jasan način rad pravosudnih organa na jedan nezavistan i efikasan način, ali isto tako ovim odlukama ćemo doprineti da naša Srbija u budućnosti bude još jača i modernija. Hvala.